primili ste ostavke narodnih poslanika dr Nebojše Marjanovića, Jasmine Palurović, Dalibora Radičevića, Miloša Vučevića, Maje Gojković, Branislava Nedimovića, Marije Obradović, Radomira Dmitrovića i Milana Krkobabića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaje Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavki nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koji su izabrani, narodnim poslanicima dr Nebojši Marjanoviću, Jasmini Palurović, Daliboru Radičeviću, Milošu Vučeviću, Maji Gojković, Branislavu Nedimoviću, Mariji Obradović, Radomiru Dmitroviću i Milanu Krkobabiću, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda u pojedinostima.Za reč se javio, prvi na ovom spisku koji ja imam, Nebojša Bakarec.Izvolite, gospodine Bakarec. Poštovani predsedavajući, poštovana gospodo poslanici, poštovani građani, trudiću se da budem kratak.Naravno da je nesporno pravo i opet mi je žao što gospoda iz jedne poslaničke grupe koji su podneli ove amandmane koji su, nažalost, neprihvatljivi nisu tu, ali smo danas dosta govorili uopšte o pravu, naravno da je to nesporno pravo i te manjine, čak da podnese jedne ove, da tako kažemo, tehnički manjkave amandmane. Ali, da bi zaštitili pravo i te manjine i te poslaničke grupe koja broji šest poslanika, da bi zaštitili njihovo pravo, potrebno je da konstatujemo da u ovoj Skupštini postoji opozicija, o čemu smo takođe danas govorili. Zato što četiri meseca postoji jedna mantra koja potiče od Đilasa koji kaže - opozicija, to sam ja, pa kad ja nisam u parlamentu, onda nema opozicije.Znači, četiri meseca ide priča da u parlamentu nema opozicije. Naravno da u parlamentu ima opozicije, imamo tačno sedam opozicionih poslanika, što je meni drago i treba da ih gajimo. Mi ćemo da ih uvažavamo, to je jedna cela poslanička grupa i jedan poslanik koji ne pripada ni jednoj.Sa žaljenjem mogu da konstatujem da ovi amandmani koje je podnela ova poslanička grupa, koja prosto ima jedan, moram da kažem, ekstreman narativ. Kada posmatrate ono o čemu oni govore, to su dve stvari. Jedno je ekstremni nacionalizam koji napada većinski većinski narod, tj. Srbe. Mi smo imali prilike da čujemo neke priče o nekim navodnim zločinima od pre 20, 30, 40 godina. To su sve potpuno bespredmetne priče.Drugi priče.Drugi narativ je potpuno Đilasovski. Dakle, moramo da konstatujemo da Dragan Đilas, koji nije učestvovao na izborima, danas ima jedan svoj poslanički klub i on se sastoji od šest ovih poslanika. E, sada, zašto oni pristaju da budu njegov poslanički klub? Prosto, mogu da kažem da ovaj jedan poslanik, sedmi, on ne pripada Draganu Đilasu. Jer, znamo, imamo svedočenje jednog bivšeg predsednika političke stranke kako gospodin Đilas rešava probleme. Pa, keš kredit. Znači, brzi keš, kešira problem. Ja se nadam da gospodin Đilas nije iskeširao ovih šest poslanika, pa da to nije razlog zbog koga oni imaju taj drugi narativ osim ovog ekstremno nacionalističkog, pa da zbog toga ne štite prava Dragana Đilasa, nemaju potrebe jer su oni istovremeno i manjina.Druga stvar koja je važna, gospodin Milićević je takođe, veoma sam mu zahvalan, danas govorio o tome, on je pokazao jednu sliku. Znači, mi da bi zaštitili manjine, mi moramo da zaštitimo i predsednika Republike. Naravno, tu sada dolazimo do jednog pitanja koje smo danas ovde čuli u Skupštini. Jedan poslanik nas je pitao - zašto branite Aleksandra Vučića? Prvo, zato što je to potrebno. Drugo, zato što je to časno i čestito. Treće, kada tokom osam godina 365 dana, svakog dana u tih osam godina imate desetine napada dnevno na predsednika Vučića i njegovu porodicu, svakog člana njegove porodice pojedinačno, uzmite tu akumulaciju i matematiku, to su stotine hiljada napada za sve ovo vreme o kojem govorim, onda vidimo da je potrebno nekoga braniti od tih bestijalnih napada koji idu dotle da se ugrožava nečije pravo na život.Branimo ga zbog toga što, znate, kada se akumuliraju sve ove bestijalnosti o kojima govorim tokom osam godina, jer juče me je zvala jedna novinarka, pa pita da li je to jednako pretnjama Zoranu Đinđiću? Nije. Zoranu Đinđiću su pretili samo dve godine i nikada niko nije pretio članovima porodice Zorana Đinđića, te je to neuporedivo. Dakle, kada imamo ovu akumulaciju bestijalnosti koja traje osam godina, jako se povećava verovatnoća da će neka neka mentalno obolela ličnost pokušati da ubije gospodina predsednika Republike ili nekog člana njegove porodice i zbog toga ga branimo.Stoga, branimo.Stoga, zaista ne razumem politiku, sa tim ću da završim, ove poslaničke grupe koja je podnela ove neprihvatljive amandmane. Dakle, oni su tu samo kada treba da kažu nešto, da iznesu svoj stav, ali kada treba da saslušaju, jer, evo, već je 15.00 časova, a oni su bili manje od sat vremena. U tome oni, izgleda, podsećaju na Dragana Đilasa i to je kraj.Znači, Dragan Đilas, da vas podsetim, šest godina ima mandat u Skupštini grada, pošto za više nije ni dobar, ali on šest godina ne dolazi na sednice Skupštine grada. Tako će i ovi, izgleda, dolaziti samo po apanažu, eventualno kad se otvori restoran i eventualno, kao što smo danas videli, kada oni imaju šta da kažu i onda odlaze. Pa, to nije demokratija. Morate da saslušate, jer u u ovom trenutku nemamo ni jednog predstavnika opozicije. Evo, jedan ulazi, to je pohvalno.Eto, toliko. Hvala vam, gospodo.

svedoci smo jakih udara na Srbiju, kako spolja, tako i iznutra, zato što mnogima ne odgovara jaka i stabilna Srbija. Na sreću, na prethodno održanim izborima u Srbiji narod je rekao svoje i rekao je veliko da politici Aleksandra Vučića i koalicionim partnerima i SNS-u. Potom su krenuli udari. Znamo ko radi te udare iznutra, iz kojih to tajkunskih i kriminalnih centara moći dolazi, o čemu su više govorile moje kolege, ali činjenica je da kada imamo situaciju da imamo ovde sedam opozicionih poslanika, pojedini poslanici pokušavaju da sruše ugled i Republike Srbije i ovog parlamenta.Imali smo prilike da čujemo od poslanika koji sada, nažalost, ovde nisu prisutni, a pripadaju opoziciji i dele slične stavove kao i pojedine vanparlamentarne opozicione stranke, da su ugrožena prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji.Kao prvo, to nije tačno. Zašto? Ako se igde poštuju prava nacionalnih manjina na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, to je u Republici Srbiji, a nema Bošnjacima bližeg naroda od srpskog naroda, kako u Srbiji, tako u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i svim onim državama gde u slozi živi srpski i bošnjački narod.Meni je samo žao što pojedini mediji su u manjini, koji istinito saopštavaju o svemu ovome što mi danas govorimo, a većina medija u Srbiji, dok opozicija govori o nekom medijskom mraku, je u rukama tajkuna, kriminalaca i onih stranih i regionalnih centara moći koji podržavaju mafiju i podržavaju sve medije i političke stavove protiv predsednika Vučića.Ali, ono što me posebno boli i što nismo imali prilike da vidimo u novijoj srpskoj istoriji, jedan orkestrirani, umobolan i bolestan napad na porodicu predsednika Republike Aleksandra Vučića. Oni su krivi samo zato što su najbliži srodnici predsedniku Republike i SNS i tima i tima koji bolesno i sramno napadaju porodicu predsednika Vučića, njima nije sveta ni Srbija, njima nije sveta ni nečija porodica. Oni napadaju i trogodišnjeg Vukana, oni napadaju i Danila i Milicu i Andreja, oni su krivi samo zato što su srodnici predsednika Republike. A napad onoga što se dešava u parlamentu, onoga što se dešava izvan parlamenta i onoga što se dešava u ovim tajkunskim medijima je jasan – slabljenje pozicije Republike Srbije i predsednika Vučića.Ja Vučića.Ja sam ubeđen u snagu nas, narodnih poslanika i buduće Vlade Srbije, da ćemo svi zajedno dati još jaču podršku predsedniku Vučiću, kao što sam i rekao pre neki dan, i da će naš predsednik, uprkos ovim sramnim napadima, imati dovoljno snage da nastavimo da Srbiju vodimo u sigurnu i bolju budućnost, zajedno sa svim građanima i srpske i bošnjačke nacionalnosti. Hvala.

poštovani predsedniče Skupštine,

Trudiću se da svojim radom, zalaganjem, kao, verujem, i sve ostale moje kolege, kao i svakodnevnim razgovorima sa građanima, to poverenje i opravdam.Kao neko ko dolazi iz Pirota, pograničnog okruga u kome žive i nacionalne manjine, posebno u Dimitrovgradu, gde je pretežno stanovništvo bugarske nacionalnosti, imala sam potrebu da se danas javim za reč.Nekada se moglo čuti – što južnije, to tužnije. Ali, danas to ne možemo reći. Srbija se razvija ravnomerno.Svedoci smo novoizgrađenog Koridora 10. Svedoci smo da će se u narednom periodu rekonstruisati i železnica.Danas

tako.Osim puteva, svedoci smo i mnogobrojnih rekonstruisanih i novoizgrađenih škola, vrtića, bolnica, uređenih parkova, izgrađenih sportskih centara.U

Od pomoći u vidu 100 evra svim punoletnim građanima, preko pomoći malim, srednjim i mikropreduzećima, do ciljne pomoći hotelijerima. Da smo radili dobro i usled epidemije pokazuje i stopa nezaposlenosti, koja je danas na rekordnom istorijskom minimumu oko 7%. Uz to, beležimo i najveći privredni rast u Evropi.U Srbiji su plate i penzije nastavile kontinuirano da rastu. Već sada, prosečna plata u Srbiji je iznad 510 evra, nastojaćemo da ostvarimo cilj koji je predviđen Nacionalnim investicionim planom – „Srbija 2020-2025“, u kojem se predviđa da prosečna plata iznosi čak 900 evra do kraja 2025. godine, a prosečna penzija 440 evra.Sve

jače.Zato su nam značajna i ova tri ministarstva, koja još sistematičnije mogu sagledati potrebe ljudi na selu, koji će ulagati u porodicu, koja predstavlja stub svakog društva, koje će brinuti o ljudskim i pravima nacionalnih manjina i koje će društveni dijalog uvrstiti u političku praksu.Želimo praksu.Želimo Srbiju u kojoj mladi žele da žive, u kojoj svi građani vide sigurnu budućnost. Hvala.

dame i gospodo narodni poslanici, poštovani narode Srbije, bio ti srpske, romske ili svake druge nacionalnosti, čast mi je što mogu da vam se jednog velikog naroda, neću ja da kažem nacionalna manjina, jer narod koji ima 300, 400, 500 ili 600 hiljada stanovnika nije manjina nego većina.Na

dve prelepe dame i ja sa njima da im pravim društvo i da pokušavamo da rešavamo ono što desetinama godina unazad nije toga se nagomilalo što se Roma tiče i naš posao u budućim vremenima će biti da uz vašu pomoć, naravno, uz vašu svesrdnu pomoć, svi to pokušamo da rešimo koliko je to moguće.Moram na početku da kažem da sam malo tužan, a pomalo i revoltiran na izjave nekih kolega koji iz doline dođoše i rekoše to što rekoše o amandmanima svojim,

Da, Romi tako ne misle. Ja znam, ja ne pričam na pamet, 40 godina se bavim ovim teškim problemima svoga naroda.Što se amandmana tiče, rečeno je mnogo toga i ja ne bih ništa tome dodao, osim što prethodno rekoh, a to je da se mi Romi nikako ne možemo složiti sa tim sa tim da Aleksandar Vučić i ova država ne misle dobro nacionalnim manjinama.Znate, došao sam iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Bio sam tamo pet godina zamenik direktora. Rom sam inače. inače. Sa svojim kolega danas sam prisustvovao sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i na tom skupu je izabrano i dvoje Roma u članstvo i niko nam ništa nije prebacio, taman posla. sam koji je brojao poslednjih mesec, dva dana koliko je Roma birano u razna tela, pre svega politička, jer politička integracija je vrlo bitna za romski narod i nabrojao sam najmanje desetak funkcionera romske nacionalne manjine koji su izabrani u razne gradske skupštine ili parlamente, koji su u rangu predsednika, kao što je to, na primer, u Obrenovcu i još nekim krajevima, u rangu potpredsednika, kao što je to ovde u Beogradu i na još nekim mestima.Ima mestima.Ima zasluge jedna partija za to što ja sada hvalim. Ne želim da kršim Poslovnik, ja želim da pohvalim pohvalim SNS i njenog predsednika i da im kažem u ime svih ovih 40 godina koliko se time bavim jedno veliko hvala, jer do sada nisam imao prilike iako mnogi misle da sam ja barem jedno šest puta bio narodni poslanik. Nikada nisam bio narodi poslanik i nikada nisam bio na političkim funkcijama, a svi su me tapšali po leđima devedesetih godina pa na dalje. Eto, jedan čovek se usudio da i mene predloži i još nekolicinu mojih kolega.Usvajanjem ovog Zakona o ministarstvima, dobiće se mnogo, a posebno mi Romi ćemo dobiti nešto što nama zaista treba. Mnogo ranije sam govorio da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je neophodna stvar i u ono vreme kada je na njegovom čelu bio Rasim veoma smo lepo sarađivali i radilo se i postizalo se puno toga.Onda toga.Onda su naišla neka vremena kada takvo ministarstvo nije postojalo. Nisam bio baš presrećan, a i mnogi Romi nisu bili presrećni, ali došlo je vreme da se Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ja ga sada tako zovem, skraćeno, obnovi i da počne da vrši svoju funkciju. Koja je njegova funkcija nepotrebno je ovde vama, ozbiljnim političkim glavama predstavljati. Znate svi, a mi Romi posebno moramo da obratimo pažnju na to. Moramo iz prostog razloga, jer nas je naučila istorija i prošlost koja je bila vrlo teška, koja nas je primorala da se ponašamo ponekad i nedolično, ponekad i na način kako to ne odgovara ni samima nama.Sada je prilika, dame i gospodo, da se romski glas čuje i u Skupštini Srbije i u Skupštini AP Vojvodine i na mnogim mestima gde do sada nije mogao da se čuje. Zašto nije mogao da se čuje neka razmišljaju oni koji su prethodnu vlast držali i koji su prethodne zakone o ministarstvima donosili i prethodne izbore pravili, pa među romskim narodom imali samo glasače, a nikako i one koji će da budu birani.Doživeli smo zahvaljujući Aleksandru Vučiću i to da budemo birani i srećan sam zbog toga.

imati prilike da čuje o svojim problemima, ali će to isto moći da čuju i svi oni koji treba da čuju i svi oni koji o tome treba da odlučuju.Zalažem se za to da se i romski glas čuje, da i Rom digne dva prsta kada je reč o odlučivanju, da pomogne tamo gde treba i da učini ono što mora. Mi smo, dame i gospodo, romski narod u Srbiji, poslednjih godina bili zajedno sa srpskim narodom i sa svima drugima naravno i činili sve ono što je na korist države koju svi zovemo naša zemlja i naša Srbija će ostati sve dotle dok i jedan romski život bude postojao u njoj, a ja se nadam da će se povećavati, jer ova nova ministarstva koja su formirana, valjda će obratiti malo više i na romsku populaciju koja treba da se množi i koja se zaista množi, ponekad čak i više nego što drugi to bi i želeli i voleli. Množimo se, a to predlažem i svima ostalim drugim narodima. Neka im to bude, ako ništa drugo dve stvari neka nauče od Roma, neka se množe i neka pevaju. Hvala.

Moje kolege su rekle pre mene sve one stvari o kojima isto mislim jer naša država Srbija i svi mi i naš predsednik

u najvećem delu cele naše Srbije rade bolnice, dograđuju, obezbeđuju sredstva da bismo svakom našem čoveku koji živi u Srbiji obezbedili iste uslove života.Konačno i mi iz malih sredina, kod nas ima predstavnika nacionalnih manjina, da li su to Romi, da li su to Bošnjaci, da li je to neka druga nacionalna manjina, nije bitno, svi smo mi isti i svakom čoveku želimo da obezbedimo iste uslove. Prijatelji koji rade poljoprivredu, nije bitno da li je to u bilo kom delu Srbije, svi smo mi u fabrici pod vedrim nebom i zbog toga moramo nastaviti da radimo, za svakog čoveka da se borimo, a ovakve stvari sada kada neko kaže da sada ovde mi želimo da neke stvari ne budu kao što treba, da nacionalne manjine nemaju dovoljno prava ili umanjena prava,

Svi smo mi isto i mi smo želeli i u Bujanovcu, kao i u drugim mestima, da učestvujemo, da radimo, da obezbedimo bolje uslove života i za selo i za grad.Ova buduća vlada koja će se formirati za dva dana, odnosno prekosutra, ta vlada će imati mogućnost po prvi put da imamo Ministarstvo za selo, ministarstvo koje će dati mogućnost

Mi smo ranije bili u Bujanovcu kao Odbor za poljoprivredu, bili smo i u Novom Pazaru. Razgovarali smo i obilazili poljoprivredna gazdinstva. Nije bitno da li je to gazdinstvo bilo kog vlasnika. To su ljudi koji rade poljoprivredu, koji se muče, koji imaju iste potrebe da se u svakom delu obezbede isti uslovi života. Zato će Ministarstvo za selo imati mogućnost da radi, Ministarstvo za nacionalne manjine i dijalog isto će to raditi, Ministarstvo za demografiju

sa nama. I sada ću to reći, na tom Odboru sam kao član, i ranije sam bio zamenik člana, govorio da se moramo zalagati za onu decu na selu, decu koja žive na selu da im obezbedimo makar iste uslove života kao onoj deci koja žive u gradu.Kada govorimo o svim tim našim problemima moramo i na tom Odboru staviti apostrof na to zato što kategorija dece koja žive na selu mora biti poznata i sutra nekim novim zakonima kojima treba da pospešimo razvoj i bolji život svih naših ljudi koji žive na teritoriji Republike Srbije.Još bih se zahvalio i predsedniku Skupštine i svima vama ovde jer smo svi ovde sa željom da obezbedimo bolje uslove života za svakog čoveka i za one koji žive na selu i koji žive od sela i za one koji žive u gradu. Dobro je što ovaj amandman nije prihvaćen zato što svi mi mislimo isto, želimo da bude dobro za svakog čoveka pa bilo gde da bude i bilo koje nacionalna pripadnost da bude.Još jednom, ja ću kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati predloge svih zakona zato što mislim da država Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem ima mogućnost da bude jača i bolja a to je dokazano i u prethodnom periodu. Poštovani predsedniče, poštovani poslanici, poštovani građani Srbije, prvog dana zasedanja Skupštine u novom sazivu čuli smo blago rečeno ne baš prijateljske opaske poštovanih kolega iz stranke SDA,

sve radi sticanja jeftinih političkih poena, iako oni na toj teritoriji već vekovima žive u bratstvu i slozi sve dok se ne pojave tako neki političari koji radi sitnih sopstvenih interesa pokušavaju da unesu nemir nemir među njima.O stručnosti predsednika pomenute partije ne bih puno govorio, osim da kažem da je on predlagao da prekinu i prestanu da se nose zaštitne maske u pandemiji i jeku pandemije i borbe protiv Kovida, jer je kako je rekao na njima mala količina otrova ili određenih hemijskih supstanci koje će koje će povećati smrtnost građana koji ih nose, direktno na taj način utičući na zdravlje i bezbednost svojih građana. Da ne pominjem da je često puta sred Beograda, u sred Srbije govorio kako je fašistička država, kako treba da se otcepi Sandžak i ostale samo njemu neke znane ideje i fraze ne bi li uneo razdor u taj živalj na toj teritoriji, nakon koga bi mogao jeftino da manipuliše ponašajući se kao paša iz starih vremena.Politika vremena.Politika naše stranke i našeg predsednika, gospodina Aleksandra Vučića je takva da se ne pravi razlika između Srba, Bošnjaka i svih nacionalnih manjina koji žive na prostoru Srbije. Da ovo ne bi bilo samo politički korektno obojena fraza koju sam rekao, reći ću i neke brojke. U svoj krizi koju je zahvatila našu državu, koju smo nasledili nakon 2012. godine kada smo došli na vlast,

ono što mi je zaparalo uši i čijem utisku ne mogu da se otmem, a to je da je poštovani kolega tražio od gospodina ministra spoljnih poslova tada, a sada uvaženog predsednika Skupštine, u prvoj svojoj rečenici da se izvine za zločine nad Bošnjacima koje su počinili Srbi.Moram da kažem da je ova vlast od 2012. godine, od kada je došla i preuzela kormilo vođenja ove države često isticala da osuđuje svaki zločin Srba nad bilo kojom nevinom žrtvom u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Prvenstveno iz naše sramote jer su Srbi bili čestiti, hrabri, uvažavani i poštovani ratnici koji su uvek vodili odbrambene ratove, da ne kažem da su imali poštovanje čak i svojih neprijatelja, pomenuo bih tu i generala fon Mekenzena koji je 1915. godine rekao rekao i naredio da se podigne spomenik srpskim ratnicima na Košutnjaku.Još jedna činjenica koja potkrepljuje ovu moju tvrdnju je i ta da se predsednik Vučić, svestan svega ovoga što sam malopre rekao, odvažio da na jedan viteški, časni i pošten način iz najiskrenijih namera ode 2015. godine u Potočare, gde će se pokloniti senama nevino stradalog naroda, ali ne tako kao što su to radili bivši vlastodršci iz nekih prethodnih vlasti koji kada nisu imali šta da ponude svom narodu u smislu boljeg uslova života, bolje plate, bolje infrastrukture, bilo kog boljitka za njihov život

Isto tako bih hteo da pitam – zašto se ne pominju i srpske žrtve kada su toliko pošteni i sećaju se svojih, da li su one manje vredne, da li se preko 8.600

Milići, Vlasenica i drugim, gde je za vreme verskih praznika mučeničkom smrću ubijeno preko 3.000 Srba o kojima je pisao gospodin kolega Miodrag Linta.Naša stranka na čelu sa predsednikom Vučićem je uradila sve da pokaže da nam je stalo do iskrenog suštinskog pomirenja, poverenja, saradnje i mira u budućnosti, ne samo sa Bošnjacima, nego sa svim narodima koji žive na ovoj teritoriji, ali prvenstveno iz jednog razloga, da našim pokolenjima ostavimo srećnu i bezbrižnu budućnost neopterećenu teretom koji su imale naše generacije.Iako svakodnevno trpimo napade sa svih strana od medija, od udruženih tajkunsko-mafijaških grupa,

da svakog dana, svakog meseca ima bolje uslove za život, da živi u lepšem ambijentu, da lakše dolazi do zaposlenja i do raznih drugih benefita, ova vlast njemu omogućava.Ono što ćemo mi da pomognemo predsedniku Vučiću i stranci SNS, kao i našim koalicionim partnerima, to je da ćemo stojički ćutati, trpeti sve kritike koje dolaze iz ovih kruga, raditi, sledeći misao velikog Vladike Nikolaja Velimirovića koji je rekao – ćuti i čini dobro delo, zakopaj ga pod kamen i ono će samo napraviti jezik i objaviti se pokolenjima.

obliku.Saglasno članu 97. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Istovremeno želim da vam skrenem pažnju da se može očekivati da i glasanje bude oko 18.00 časova, radi informacije o daljoj dinamici našeg rada.Sledeći govornik je Miodrag Linta.

brojne činjenice jasno pokazuju da je Srbija vodeća država u Evropi u poštovanju prava nacionalnih manjina. Srbija poštuje sve međunarodne standarde, međunarodne konvencije vezano za poštovanje prava nacionalnih manjina.Mi smo država u kojoj imamo 27 nacionalnih saveta nacionalnih manjina i mislim da smo po tome šampioni u čitavom svetu. Imamo niz lokalnih samouprava gde se bez ikakvih problema, slobodno upotrebljavaju jezici nacionalnih manjina. Mislim da ima lokalnih samouprava gde imamo u upotrebi jezike nacionalnih manjina 10, 10, 15 i više.Srbija čini sve što je u njenoj moći. Znači, ono sa predsednikom Vučićem, da pošalje jasnu poruku da želi mir, stabilnost, pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije.Međutim, činjenice pokazuju da to ide jako teško. Evo, daćemo primer odnosa bošnjačkih političara u Sarajevu prema ispruženoj ruci zvaničnog Beograda. Pomenuću jedan u nizu događaja koji se desio ove godine, 20. jula ove godine, Bakir Izetbegović, predsednik Stranke demokratske akcije i lider bošnjačkog naroda je bio zajedno sa bošnjačkim članom predsedništva, Šefikom Džaferovićem, sa poglavarom islamske zajednice u BiH, Huseinom Kavazovićem u Kozaracu kod Prijedora.Šta

a kulminirao je u Srebrenici. Dakle, prema Bakiru Izetbegoviću i bošnjačkim političarima nije se desio genocid nad Bošnjacima samo u Srebrenici, desio se i u Prijedoru, Ključu, Sanskom mostu, Bratuncu i još nekoliko lokalnih samouprava. On je tada izjavio da je u istoriji bilo mnogo genocida nad bošnjačkim narodom od strane srpskog naroda.Drugo,

najbrutalniju moguću laž i optužbu, izmišljotinu, da srpski narod mora da se zabrine, jer ima mnogo Srba koji su skloni ubijanju Bošnjaka.

I da će on i dalje nastojati, koliko god bude u njegovoj moći, da se ponovo pokrene inicijativa za reviziju presude za genocid protiv Srbije.U

da je Srbija izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, da se nikako ne mogu izjednačavati agresori, dakle, Srbija, srpski narod sa braniocima, dakle sa tzv. armijom BiH i bošnjačkim narodom.Kakve su to poruke Bakira Izetbegovića i drugih bošnjačkih političara? To su poruke mržnje, isključivosti, te su poruke uperene protiv mira, stabilnosti, protiv zajedničkog života Srba i Bošnjaka. To su poruke koje dodatno podižu tenzije i produbljuju podele između srpskog i bošnjačkog naroda. U više navrata i verski poglavar bošnjačkog naroda u BiH, Husein Kavazović je rekao da nema nikakvog pomirenja između Srba i Bošnjaka do god Srbija i srpski narod ne priznaju lažni i nepostojeći genocid u Srebrenici.Moje lično mišljenje je koliko god predsednik Vučić se trudio, a znam da je iskren u svojoj nameri i želi pomirenje dva naroda, mislim da u tome ne može uspeti zato što ne postoji nikakva spremnost, barem na današnji dan, od strane bošnjačke političke, kulturne, verske elite da se suoči sa pogrešnom politikom Alije Izetbegovića, da odbaci ratnu politiku Alije Izetbegovića čiji cilj je bio stvaranje etnički čiste muslimanske teritorije sa koje bi bili proterani svi Srbi, a ono malo što bi ostalo, bili bi građani četvrtog, petog reda.Ne postoji, mi nemamo u Sarajevu ni jednu relevantnu političku stranku bošnjačkog naroda koja bi bila spremna na kompromis, koja ne bi polazila od ovih lažnih, bezočnih izmišljotina i optužbi prema Srbiji i srpskom narodu.Jasno je da zvanično Sarajevo nikada nije iskreno prihvatilo Dejtonski mirovni sporazum. Jasno je da se bošnjački političari nadaju da će i danje uz pomoć određenih centara moći u međunarodnoj zajednici ostvariti svoj krajnji cilj, a krajnji cilj jeste ukidanje Republike Srpske i stvaranje unitarne muslimanske BiH.Dobro znamo da je negde od završetka rata, pa do 2005, 2006. godine visoki predstavnik u BiH kao instrument određenih zapadnih centara moći i uz podršku bošnjačkih političara, odnosno više od osamdeset nadležnosti Republici Srpskoj u oblasti odbrane, bezbednosti, finansija. Znamo da se Ustavni sud BiH koristi kao instrument napada na Republiku Srpsku.Koja je struktura Ustavnog suda BiH. Ustavni sud BiH ima devet članova. Dva člana su iz reda Bošnjaka, dva iz reda Hrvata, dva iz reda Srba i tri su stranci. Vi faktički sve strateške odluke se donose preglasavanjem sudija iz reda srpskog naroda, a u određenim prilikama iz reda hrvatskog naroda. Tako da, odluke se uvek donose konsenzusom troje sudija stranaca i dvoje sudija Bošnjaka. Znači, pet prema četiri ili sedam prema dva.Mi imamo vandejtonske kategorije, imamo pravosuđe BiH, tužilaštvo i sud BiH koji uopšte nisu predviđeni Dejtonskim mirovnim sporazumom. Oni su sada novi instrument pritiska na Republiku Srpsku i na srpski narod. Govorio sam u načelnom delu rasprave da je i tužilaštvo i sud BiH etnički motivisana institucija, čiji cilj nije pravda, čiji cilj nije kažnjavanje svih onih koji su činili ratne zločine. Bošnjački političari polaze od pretpostavke da je bilo nekakvih malih, pojedinačnih zločina protiv Srba, ali Srbi su glavni krivci, oni su, ponavljam, izvršili genocid, masovna etnička čišćenja, masovne zločine i Republika Srpska ne sme da postoji.Srbija se snažno zalaže za dosledno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. O Dejtonskom mirovnom sporazumu, izvornom Dejtonskom mirovnom sporazumu BiH se sastoji

i koju čine tri naroda Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Bošnjačka elita nikad nije prihvatila, ponavljam, iskreno Dejtonski mirovni sporazum.Mislim da se mi moramo zalagati upravo zbog mira, stabilnosti na zapadnom Balkanu da se treba vratiti izvornom Dejtonskom mirovnom sporazumu. Svih 80 prenesenih nadležnosti sa nivoa Republike Srpske i Federacije BiH su prenete na nelegitiman, nelegalan i nasilan način.U Dejtonskom mirovnom sporazumu jasno stoji da se sve odluke o eventualnom prenosu nadležnosti na nivo BiH moraju donositi isključivo dogovorom i saglasnošću legitimnih predstavnika Republike Srpske Federacije BiH. Ni jedna od ovih 80 nadležnosti nije preneta u u skladu sa ovim načelom koji stoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu.Teško je biti Srbin u Federaciji BiH. Čuli smo ovde kolege, pojedine kolege koji su govorili na tu temu. Znači, Sarajevo samo priča o genocidnoj Republici Srpskoj, o etnički očišćenoj Republici Srpskoj od Bošnjaka, a Federacija BiH nije tema.Ponavljam još jednom u Federaciji BiH je živelo 600 hiljada Srba, a po popisu od 2013. godine živi ih sada manje od 50.000. Preko pola miliona Srba je proterano sa područja Federacije BiH. Kako žive preostali Srbi u Federaciji BiH? Osnovni problem je diskriminacija od strane nadležnih državnih organa u delu zakonodavstva.Od 10 kantona u četiri kantona srpski narod nije konstruktivan. Tamo je jeste konstruktivan to je mrtvo slovo na papiru.Daću vam primer. Da li je moguće da u Srbiji bilo koja nacionalna manjina nema pravo na obrazovanje na svom jeziku? To ne postoji. Zamislite da neka nacionalna manjina u Srbiji nema to pravo. Pa, digla bi se čitava Međunarodna zajednica i OSC i Savet Evrope i EU i rekli bi – pogledajte ovu Srbiju ne da jednoj nacionalnoj manjini da koristi svoj maternji jezik.U Federaciji BiH, u Hrvatskoj to je normalna stvar. Evo, samo dva primera.Primer opštine Glamoč, gde Srbi po poslednjem popisu stanovništva čine blizu 50%. Srpska deca nemaju pravo da idu u školu i da uče svoj maternji srpski jezik. Mogu samo da se opredele između hrvatskog jezika, i kako oni zovu bosanskog jezika.Još uvek ne mogu da shvatim, da razumem šta znači bosanski jezik ovo je bošnjački narod valjda on treba da priča bošnjačkim jezikom, ali dobro, oni su rekli da oni taj jezik zovu bosanskim jezikom. Ja mislim da je to jasna tendencija o čemu se radi. I sada srpska deca u Glamoču moraju da se opredele da li će da uče hrvatski jezik ili bosanski jezik.Ista je stvar u Bosanskom Petrovcu. Takođe, koji je deo, opština Bosanski Petrovac je deo Unsko-sanskog kantona sa sedištem u Bihaću. Srpska deca u Bosanskom Petrovcu takođe ne mogu da uče srpski jezik. I šta rade roditelji, srpski povratnici? Šalju svoju decu da putuju u opštinu Drinić. Znači, to je sada manji deo nekadašnje predratne opštine Bosanski Petrovac koji pripada Republici Srpskoj. Znači, ne mogu da uče srpski jezik u Bosanskom Petrovcu.Mislim da su to važne stvari, da mi o tim stvarima moramo da govorimo i da insistiramo da srpska deca svuda u regionu i Federaciji BiH, i u Hrvatskoj moraju da imaju pravo da uče, da se školuju na svom maternjem jeziku i da je to civilizacijski standard i da je to za Republiku Srbiju sasvim normalna stvar.Želim stvar.Želim na kraju da ponovim još jednom. Mislim da ne postoji nikakva spremnost, apsolutno nikakva spremnost za 25 godina po završetku rata kod bošnjačkih političara i bošnjačke elite za iskreno pomirenje i odnose međusobnog poštovanja između srpskog i bošnjačkog naroda, između Srbije i BiH. Ne postoji spremnost da se odbaci ratna politika, ne postoji spremnost da se procesuiraju ratni zločini, ne postoji spremnost da se prihvati iskreno Republika Srpska, da se prihvati iskreno Dejtonski mirovni sporazum, da se kazne svi oni koji su činili ratne zločine.Bez obzira na to Republika Srbija treba i dalje da insistira na odnosima međusobnog poštovanja i uvažavanja, ali mislim da Srbija mora, o tome sam govorio u načelnom delu rasprave da bude aktivan činilac u procenjivanju ratnih zločina.Srbija ne sme više da dozvoli da ovde određene nevladine organizacije pružaju prst i određuju koji će časni borci Republike Srpske, Republike Srpske krajine da budu po treći, peti put procesuirani pred pravosuđem Republike Srbije.Svi mi stojimo na stanovištu. Ja lično, da svako ko je činio ratne zločine da treba da odgovara. Ogromna većina oficira, podoficira, boraca Republike Srpske krajine su se časno, hrabro i pošteno borili za svoj narod i poštovali sve međunarodne konvencije ratovanja, a pre svega, poštovalo vlastitu tradiciju.Dakle, ne možemo više dozvoliti da se naši borci procesuiraju, naši oficiri procesuiraju, moramo napraviti jedan iskorak da je konačno došlo vreme da za brojne zločine nad našim narodom odgovaraju pripadnici, takozvane, armije BiH, hrvatske Vojske, pripadnika hrvatskog veća, odbrane i brojnih raznih paravojnih muslimanskih i hrvatskih formacija koje su delovale u ratnom periodu.Hvala.

ukloniti.Zahvaljujući predsedniku Srbije, i predsedniku Srpske napredne stranke, Aleksandru Vučiću, koji ima sluha za narod ove nacionalne manjine, samim tim da je omogućio da se na listi za narodne poslanike da se na listi za narodne poslanike nađe neko ko je ove nacionalnosti, svedoci smo da je dosta toga urađeno po pitanju donošenja Zakona o diskriminaciji, da se svaki čovek koji je različite boje kože, vere, oseća kao ravnopravni član ovog društva.Samim tim što je predsednik, Aleksandar Vučić dao na predlog tri nova ministarstva, od kojih je jedno ministarstvo za ljudska i manjinska prava, isto tako bih volela da pohvalim izbor za nove ministre, zastupljenost žena u Vladi, nova stručna lica.Takođe, koristim priliku i da pohvalim izbor novih mladih ljudi u parlamentu koji će predstavljati svoj grad, opštinu, izneti probleme i efikasno doći do rešenja istih uz pomoć nove Vlade.Svi

Sigurni smo da je naša zemlja u stanju da obezbedi da se svaki građanin Srbije oseća sigurno i spokojno, bez straha za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice. Ne bih više oduzimala vremena svojim kolegama. Zahvaljujem. Hvala vama, gospođo Joković, i čestitam na prvom izlaganju u ovom sazivu.Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Reč je o članu 12, pa ću se baviti najpre suštinom onoga što je predloženo. Dakle, ovde se amandmanom traži brisanje nadležnosti ministarstva koje se stara o položaju i ostvarivanju nadležnosti nacionalnih saveta i nacionalnih manjina. Dakle, da se ne vrši nadzor nad njihovim radom, iako se njihov izbor i nadležnosti finansiraju iz budžeta.To što neke nacionalne manjine imaju po više struja i međusobno se teško dogovaraju, teško funkcionišu, to je njihov unutrašnji problem. Ali nije logično da država bilo šta finansira, a da ne može da zna šta finansira, na koji način finansira i na koji način se troše sredstva. Želim da verujem da im cilj nije bio bilo kakva manipulacija ili zloupotreba. U obrazloženju koje je dato mislim da su napisali da je to svrsishodno. Šta je svrsishodno? Svrsishodnost je da ih ne proveravate i ja u potpunosti podržavam stav predlagača ovog zakona da se ovaj amandman odbije.Shodno ovom amandmanu, napravio bih jednu paralelu i jednu digresiju sa nečim što se desilo pre izvesnog vremenskog vremenskog perioda, a reč je o aktivnostima Uprave za sprečavanje pranja novca. Naime, vi znate, pred zakonom su svi jednaki, a institucije sistema su ustrojene na osnovu zakona. Zašto bi bilo kome smetao rad nezavisnih tela, zašto bi bilo kome smetao rad nezavisnih institucija, osim ako iza pojedinačnog ili kolektivnog nezadovoljstva stoji nešto sumnjivo, nešto što nama nije poznato?Kada je Uprava za sprečavanje pranja novca vršila kontrolu finansijskih transakcija ministarstava, to je bilo u redu i to su svi podržavali, najviše opozicija, to i jeste nadležnost Uprave i mi sa tim nismo imali apsolutno nikakav problem. Ali kada ta ista Uprava za sprečavanje pranja novca isključivo, ponavljam, u granicama svojih ovlašćenja i svojih nadležnosti traži podatke za rad pojedinaca, za rad udruženja, manje ili više udruženja i pojedinaca koja su bliska pojedinim opozicionim krugovima, to je tobože kriminalizacija koju vrši vlast nad besprekorno čistim i neokaljanim udruženjima i pojedincima.Onda dolazimo do situacije da uz sve to, po ustaljenoj matrici javlja se veliki opozicionar Dragan Đilas i diže glas protiv takve tobože kriminalizacije. Previše demagogije, previše politikanstva u ovakvim osudama organa i tela koji samo obavlja svoju dužnost u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Ako je Đilas čistunac, ako ove nezavisne institucije, odnosno ako ovi pojedinci i organizacije, nevladin sektor rade sve shodno zakonu, pa zašto onda ne bi sve izneli transparentno pred javnost, isto onako kako je to uradila Vlada, odnosno kako su uradila ministarstva unutar Vlade Republike Srbije? Očigledno je da za njih postoje dvostruki aršini, pa su predstavnici vlasti u obavezi da se podvrgavaju kontroli, ali tu obavezu nemaju Đilas i ovi ostali, kako bih rekao, buntovnici protiv odgovornog i zakonitog rada Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.I Vlada Srbije, a posebno predsednik Srbije Aleksandar Vučić su svojim ponašanjem, svojim postupcima dokazali da poštuju zakone ove države i institucije sistema, pa zaista nije jasno zašto bi, recimo, Đilas, njegovi štićenici, onaj krug ljudikoji sarađuje sa njim, bili izuzeti od poštovanja zakona i državnih institucija. Lojalnost prema svojoj državi koju ispoljava ogromna većina građana Srbije treba da bude uzor Đilasu i onima koje on podržava, ali to je njihovo ogledalo u koje će morati konačno da se pogledaju.Još smatram da je predlagač potpuno u pravu kada kaže da ovaj amandman ne treba prihvatiti, a samo sam želeo da napravim digresiju, odnosno da podvučem paralelu ovog amandmana sa nečim što se desilo pre izvesnog vremenskog perioda. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.Na član 12. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Molim

Zahvaljujem, gospodine Martinoviću.Na član 13. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Primili Bajrami.Primili ste mišljenje predstavnika predlagača o podnetim amandmanima, izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Zahvaljujem, gospodine potpredsedniče Narodne skupštine.Vrlo ću kratko. Želim u startu da kažem da predlažem da se odbije ovaj amandman i da sam saglasan sa svom onom argumentacijom zbog koje je i ovlašćeni predstavnik predlagača da se odbije predloženi amandman grupe poslanika koji ste iščitali. Žao mi je što poslanici koji su predložili ovaj amandman nisu u sali, da pokušamo da čujemo neku argumentaciju u tom smislu zašto bi ovaj amandman trebalo prihvatiti.Moje mišljenje je da kada je reč o amandmanu koji se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova, da se zapravo krije pokušaj, vrlo perfidni pokušaj, da se Republika Srbija optuži kao neko ko nema sluha za pitanja osoba osoba koje pripadaju određenoj nacionalnoj manjini, u ovom slučaju reč je o albanskoj nacionalnoj manjini, jer vidimo iz predloga amandmana da se posebno apostrofira zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina i usaglašavanje strukture zaposlenih sa strukturom stanovništva u naseljenim mestima.Gospodin Kamberi, kao i gospodin Imamović, njegov kolega iz iste poslaničke grupe, vrlo neprincipijelno sastavljene poslaničke grupe, pokušavaju na ovaj način da nametnu temu koja realno ne postoji. Ponoviću da mi je žao što nisu tu, da čujemo gde to u Srbiji nacionalne manjine imaju bilo kakav problem, u kojoj sferi, u kojoj oblasti, u kom segmentu, u kom preduzeću, u kojoj instituciji, u kom državnom organu bilo koja nacionalna manjina ima bilo kakav problem, koje to pravo nacionalne manjine u Srbiji danas imaju prilikom ostvarenja? Žao mi je što nisu ovde, da čujemo nešto iz njihove argumentacije.Kada govorimo o Ministarstvu unutrašnjih poslova, trebalo je da znaju da kriterijum da neko postane pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova nije da li je neko Albanac ili je neko Rom ili je neko Srbin ili je neko Mađar ili pripadnik bilo koje druge nacionalne manjine. Dakle, mislim da je izuzetno pogrešno percipirati stvari na taj način, proklamovati navodnu ugroženost određene nacionalne manjine time što nisu možda, po nečijem mišljenju, dovoljno zastupljeni u nekom državnom organu, u ovom slučaju, kao što sam rekao, Ministarstvu unutrašnjih poslova. Neko da bi se zaposlio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kriterijum za to je isključivo stručnost, dakle, ne nacionalna pripadnost, već isključivo da li odgovara potrebama koje je zakon propisao.Sama činjenica da se u nekoj opštini, ovde ću navesti neke opštine kao što su Preševo, Bujanovac, opštine u kojima određena nacionalna manjina predstavlja većinu, sama činjenica da u opštini da u opštini recimo Preševo Albanci imaju većinu govori o zastupljenosti i u državnim organima, govori o tome da su zastupljeni i u Ministarstvu unutrašnjih poslova.Neće niko iz Beograda odlaziti da bude policajac u Preševo, već će to biti čovek iz Preševa. Zaista mislim da je nepotrebno otvarati ovakve teme, pokušati da se na jedan perfidan način podigne tenzija, pokušati da se stvara atmosfera netrpeljivosti i nepoverenja.Kada govorimo o multietničnosti i kada govorimo o zastupljenosti svih nacija, ja moram da pitam, a šta je sprečilo lokalne samouprave na jugu Srbije, dakle, Preševo ili Bujanovac da prekrše jedno pravilo koje je na snazi od 2002. godine o zastupljenosti srpske, u ovom slučaju manjine, u toj opštini. Od 2002. godine postoji pravilo da sve nacionalne manjine budu zastupljene u lokalnoj vlasti.Zašto je posle 18 godina opština Bujanovac odlučila da prekrši to dobro pravilo koje je bilo na snazi, ponoviću 18 godina? Šta je problem? Zbog čega su Srbi u ovom slučaju izbačeni iz lokalne samouprave? Šta se to desilo? Već je bio dogovoren koalicioni sporazum. Podsetiću da ni jedna stranka nije osvojila apsolutnu većinu na izborima za opštinu Bujanovac. Srpska napredna stranka je osvojila 10 mandata, isto koliko i najjača albanska partija. Sve su to pitanja na koja bi gospoda predlagači ovog amandmana mogli da odgovore i žao mi je što nisu to.S osećam potrebu da primetim da kada dobijamo neke zamerke, kritike sa te strane, dakle dolaze predlagači ovog amandmana, nikako da čujemo i nešto afirmativno, nikako da čujemo i da se negde nešto lepo dogodilo. Informišući se malo naišao sam na podatak da se u maju ove godine, dakle nije to tako davno bilo, to je bilo pre nekoliko meseci, srpski i albanski policajci u zajedničkoj akciji probili su novi put do crkve u selu Oraovica kod Preševa. Dakle, zar ovo nije nešto što je afirmativno, zar ovo nije nešto što treba svi da promovišemo, zar ovo nije najbolji mogući primer multietničnosti?Kome su potrebne danas 2020. godine podele da li je neko Albanac, da li je neko Srbin, da li neko treba ovoliko da učestvuje u nečemu, da li neko ima ovakvu kvotu, onakvu kvotu? Kome Kome to treba? Kome treba izazivanje podela, a siguran sam da ni gospoda koja su predložili ovaj amandman nemaju podršku kod svog naroda. I to su izborni rezultati nedvosmisleno i pokazali.Dakle, evo imamo jedan primer kako mogu srpski i albanski policajci u zajedničkoj akciji, probili novi put do crkve u selu Oraovica. Ova vest je izašla na brojnim portalima. Ovu vestu su ljudi pročitali. Za ovo se zna i ovo nije prvi primer. Nekoliko ovakvih dobri primera je bilo u prošlosti.Još jednom podvlačim i sam izostanak predlagač ovih amandmana na današnjoj raspravi govori o tome da oni nemaju argumente i da je ovo pokušaj, dakle, na jedan vrlo perfidan način da se otvori jedna tema koja ne postoji i da se Srbija nepravedno optuži za nešto što nije istina. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Markoviću.Samo informacija. Preostalo vreme za raspravu poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu je nešto preko 23

se u potpunosti sa ovim o čemu je govorio gospodin Markoviću i mislim da čitava ova rasprava, bez obzira što nema predlagača amandmana, zapravo govori da mi nismo ovde došli da se bavimo politikanstvom, već da smo vrlo sistematično izanalizirali amandmane koji su podneti, bez obzira ko ih je podneo i da izlazimo argumentovano sa činjenicama zašto smatramo da je predlagač u pravu i nije prihvatio predložene amandmane.Kada

republičke nadležnosti, a ne lokalne samouprave, to je opšte poznato. Osim toga postoji multinacionalna policija, to jest zapošljavani su pripadnici svih nacionalnih manjina u svim sredinama gde žive. Treba imati u vidu da su u pitanju osetljivi poslovi javnog reda i mira i poslovi pogranične policije gde je važno da budu obrazovani, obučeni, lojalni svojoj državi, da se ne dešavaju propusti, da se dvostruko prijavljuju građani i na Kosovo, dakle, bez odjava da su izdavana dokumenta o prebivalištima u opštinama u zoni razgraničenja čime se nezakonito menjala struktura stanovništva.U okviru ovog amandmana, iako se to ne odnosi na ovaj član, već na član 15. Ministarstvo spoljnih poslova traži da se Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu zove – Uprava za saradnju sa državljanima Republike Srbije kako bi država finansirala saradnju sa njihovim dijasporama. Ovo je neprihvatljivo jer nacionalne manjine sarađuju preko svojih nacionalnih saveta sa svojim matičnim državama čime im se obezbeđuje čuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta, takođe, njihove matične države i imaju svoje oblike saradnje sa pripadnicima svog naroda u dijaspori.Srbija ima nacionalnu obavezu da sarađuje sa svojom dijasporom i asocijacijama Srba u regionu kao što su njihove matične države. Nemamo mi ustavnu obavezu da sarađujemo sa svim građanima Srbije širom sveta. A što se tiče policije, pa ne može se reći da je policija jednonacionalna u tim mešovitim sredinama i tu nema i ne postoji nikakav ključ, ne postoje nikakve kvote. To ne znači da su da su bilo čija prava ugrožena.Ako pričamo o tome zašto, a pričamo uopšte o prisutnosti u nekim opštinama, kolega Marković je govorio, pomenuo opštinu Preševo, pomenuo opštinu Bujanovac, čini mi se i Medveđu. Evo, konkretno jedan podatak za opštinu Preševo. Ako već tražite neka prava, pa zašto ste 2011. godine bojkotovali popis u državi u kojoj živite, a sa punim pravom danas tražite svoja prava. Dakle, tada je popisano 3080 stanovnika, a ima 74,5% Albanaca, 13,5% Srba i 8,8% Roma.Dakle, u potpunosti se slažemo sa predstavnikom predlagača da ovaj amandman ne treba prihvatiti. Zahvaljujem. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.

Arđen Bajrami, šest narodnih poslanika, nijedna od šest narodnih poslanika koji su podnosioci amandmana nije prisutan u sali da diskutuje o svojim amandmanima.Da li vam to nešto govori?

Razloga ima mnogo. Jedan je da bi prikazali i građanima Srbije i ostatku sveta kako se krše prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji u ovom parlamentu, iako mi imamo dva potpredsednika Narodne skupštine koji pripadaju nacionalnim manjinama, ali to im je cilj.Drugi cilj im je da prikažu kako u Narodnoj skupštini nema nikakve demokratije, da živimo u vreme autokratije i da se prava onih koje oni podržavaju buduću vladu Republike Srbije ne poštuju.Sve je to zbog jednog, najvažnijeg razloga. Ja sam ga spomenuo kad smo birali predsednika parlamenta. Tada sam rekao da u ovom sazivu nijedan narodni poslanik neće izglasati nijedan zakon po meri i nalozima koje daju tajkuni, kao što je to bilo ranije. Sada na jedan ovakav način pokušavaju da uruše ugled parlamenta.Da postoji ta saradnja između njih i tajkuna Šolaka i Đilasa vidite i u napadima na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Predsednik Srbije je obećao bezuslovnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ko se prvi oglasio i napao odmah zbog toga predsednika Aleksandra Vučića? Baš Đilas, Šolak i mediji koje oni kontrolišu.Sada

da bi došli do enormnih količina novca, ali sad sa punim pravom postavljam i pitanje – da li možda sarađuju i sa organizovanim kriminalom da bi srušili predsednika Srbije Aleksandra Vučića? Da li sarađuju i zajednički rade na tom cilju sa grupama ljudi koji su ubijali građane Srbije, građane drugih država na teritoriji Republike Srbije koji se bave švercom narkotika, švercom oružja, švercom roblja? Da li su to saradnici Dragana Đilasa i Šolaka? Jer, model i ključ kako se jedni i drugi bore protiv Aleksandra Vučića je isti i zajednički im je cilj, pa nemojte da se iznenadite ako imaju zajedničku saradnju. Zahvaljujem.Na član 20. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Da li se neko javlja za reč? Da.Reč ima

bar ne tako dovoljno i dobro koliko mi to želimo i nemaju tako dobru sliku kako treba brinuti o selu, ali zato za prethodne amandmane koje su podneli traže da se isključivo samo nacionalne manjine pominju svuda.Danas svuda.Danas kada sam čuo gospodina Šukala, složio bih se sa njim da, daj Bože, da nacionalne manjine koje žive u Hrvatskoj, koje žive u Federaciji imaju isti status kao nacionalne manjine u Srbiji. Zato ja ne želim da podržim ovakav amandman, a ujedno podržavam zakon o ministarstvima.Zakon o ministarstvima ovakav kakav je predložen stvara osnovu za besprekorno funkcionisanje Vlade Republike Srbije. Veoma je važno da se ovakvim predlogom uvode tri nova ministarstva čiji će rad direktno uticati na boljitak i rešavanje problema građana Srbije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, kao i Ministarstvo za brigu o selu koje će zaokružiti na najbolji način efikasno delovanje Vlade Republike Srbije.Imajući u vidu to da ja dolazim iz centralne Srbije, iz centra Pomoravskog okruga gde se veliki broj stanovnika upravo bavi poljoprivredom, posebno bih istakao značaj Ministarstva za brigu o selu koje će se na najdirektniji način baviti selom i problemima naših seljaka, odnosno njihovim imajući u vidu i to da je Srbija izrazito ruralna zemlja i da gotovo polovina stanovništva živi na selu, osnivanje ovakvog ministarstva je pravi potez.Inače, potez.Inače, seljak je kroz istoriju, a i sve do danas dao ogroman doprinos Srbiji, i u vremenima kada je to bilo teško ekonomski, a i danas kada gradimo punim koracima napred.Takođe, napred.Takođe, seljak je taj koji je izneo sve ono što je važno, sve ono što je bitno za poljoprivredu i zato danas imamo u ovoj godini izvoz od oko tri milijarde dolara.Najveći dolara.Najveći problem jeste smanjenje broja stanovnika u Srbiji i ta migracija, i ne samo migracija u inostranstvo, nego migracija iz sela u grad. grad. Naš predsednik Aleksandar Vučić je više puta govorio o tome i istakao – oživljavanjem sela popravićemo sliku, demografsku sliku naše zemlje i smanjićemo tendenciju smanjenja broja stanovnika u ruralnim sredinama.Vlada

i na tome su Vlada i nadležno ministarstvo uspešno radili od 2017. do 2020. godine i sa time treba nastaviti i u narednom periodu, jer zadrugarstvo je najfiniji i najbrži oblik upošljavanja ljudi sa sela i sa takvom praksom moramo nastaviti.Tako je, na primer, i u opštinama iz Pomoravskog okruga, iz koga ja dolazim, Rekovac i Despotovac, učinjeno zaista puno. U Rekovcu, kao i Despotovcu asfaltirani su kilometri seoskih puteva i nasipani, takođe.

ima 52 sela i gotovo polovina ukupnog broja stanovništva živi na selu, gde postoje dobri uslovi za život i za rad, ali uvek ima prostora da se sve to učini još boljim u saradnji naše lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije.Dobri putevi, infrastruktura, razvijeno zdravstvo, zemljoradničke zadruge zadržaće seljaka na zemlji, odnosno na selu.Ništa bitno nije ni Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, jer je i sam predsednik Aleksandar Vučić više puta naglasio da se Srbija, kao i zemlje u okruženju upravo suočavaju sa smanjenjem broja stanovnika sa padom nataliteta i odlivom mladih. Zato je ovo ministarstvo veoma važno kako bi se realizovale mnoge aktivnosti države, kao što je i plan našeg predsednika Aleksandra Vučića Srbija 2025. godine.

da građani Pomoravskog okruga takođe, zato što Zakon o ministarstvima treba podržati, to je u najboljem mogućem interesu svakog građanina i stvara jednu pretpostavku

borbe za očuvanje našeg Kosova i Metohije i naravno, borbe protiv kriminala. Zahvaljujem. Zahvaljujem i čestitam na prvom izlaganju u Narodnoj skupštini.Na član 23. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Reč ima narodni poslanik Zoran Tomić, a preostalo vreme za raspravu poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Za našu decu“, 11 minuta i 30 sekundi. Izvolite. govoriću o amandmanu 6, ali ću se nadovezati i na prethodni amandman, gde su podnosioci kojih nema ovde u sali, a čisto sumnjam da će biti u terminu za glasanje, što govori dovoljno o njihovoj ozbiljnosti i želji da daju neki konstruktivni doprinos celoj ovoj raspravi, gde oni predlažu da se zapravo dva ministarstva spoje u jedno, uz standardnu argumentaciju da je to svrsishodnije i uz uštedu budžeta.Želim da kažem da kad je u pitanju budžet, nema potrebe da se brinemo, jer reformama koje su sprovedene još od 2014. godine kada je premijer bio Aleksandar Vučić, koje nisu bile popularne, ali znamo da su bile neophodne, dale su rezultate da mi danas imamo stabilne finansije, da imamo nikada veći budžet i kada su u pitanju troškovi da su oni uvek racionalni, opravdani i da iza sebe imaju rezultate.Takođe, kada govorimo i o određenim odlukama, nije dovoljno samo razmatrati rashodnu stranu, treba gledati i drugu stranu, a to su efekti koji se postižu, a svakako da efekti sa ova tri nova ministarstva koja su ovim zakonom podneti će biti mnogostruko veći, nego predlog koji su predlagači ovde dali, jer zapravo sa razlogom se i formiraju, a to su problemi koje je država koje je predsednik Aleksandar Vučić i SNS, primetili i na čemu se radilo još u prethodnom periodu, a sada će sa novim ministarstvima dobiti dodatni zamajac da mogu i dalje da se reše.Jako reše.Jako je važno da se vodi briga o selu, jer selo ima veliki potencijal koji mi tek treba da iskoristimo, ne samo u smislu ulaganja kroz poljoprivredu, što je zaista odlično ostvareno kroz Ministarstvo poljoprivrede, već i u razvoj etno-turizma, obrazovnog turizma, ali takođe, podrške idejama mladih ljudi i načina da ti mladi ostanu na selu, da tu rade, a kroz podizanje nove infrastrukture bolje ćemo povezati sve krajeve Srbije, formiraće se nove industrijske zone i mogućnosti da ti mladi svoje delatnosti i ideje realizuju, ne samo u segmentu poljoprivrede, već i u segmentu digitalizacije, po čemu smo takođe jedni od lidera u regionu.Kada govorimo o porodici 2018. godine predsednik Aleksandar Vučić je predložio mere koje su sprovedene i kao što smo čuli na prethodnom zasedanju, dale su rezultate, veći broj novorođene dece, i ono što je meni drago da imamo veći broj mladih ljudi koji se odlučuju da sklope brakove, da formiraju porodice, ljudi koji su dosta mlađi od mene, a i sam sebe smatram i dalje mladom osobom, iako imam 31 godinu.Formiranjem ova dva ministarstva kao dva zasebna, stvoriće se uslovi da se još efektivnije, efikasnije krene u samu borbu, imaćemo dovoljno resursa i načina da kroz nove mere i instrumente koje će se primeniti ostvarimo rezultate, a koji će opet biti sastavni deo svih onih šest principa, odnosno ciljeva koje je predsednik Aleksandar Vučić izneo, a koje na kraju trebaju da daju efekat da Srbija bude mnogo bolje mesto za život, mesto gde će mladi ljudi ostajati i gde će formirati porodice, što zapravo već vidimo da imamo deo rezultata ostvaren.Ono što na kraju želim da kažem da svakako neću podržati ove iznesene amandmane. Glasaću o predloženom Zakonu o ministarstvima koji je, kao što sam rekao, samo prvi korak u ostvarivanju svih ovih šest principa, a o ozbiljnosti dijaloga i predloga koje je ova grupacija od šest poslanika iznela govori zapravo o njihovom neprisustvu u sali, a i videćemo kroz samo glasanje.Samo na kraju da kažem da, evo, ovo je mesto gde treba da se vodi dijalog, gde treba da se vode rasprave, razmena mišljenja kroz argumente. Mi smo odličan posao danas uradili, samo šteta što druga strana to ne shvata, što ona nije ovde, jer za dijalog su potrebne dve strane. Hvala. Zahvaljujem.Na član 24. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Da li neko želi reč? član 25. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Da li neko želi reč? član 26. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Da li neko želi reč? (Ne)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak, 26. oktobar 2020. godine sa početkom u 18,00 časova, kao Dan za glasanje o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Zahvaljujem svima na odličnoj raspravi. Nastavljamo sa radom u 18,00